Prijedlog zakona o jednokratnom porezu na imovinu, prvo čitanje, predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, P.Z. br. 547. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i financije. Vlada je dostavila svoje mišljenje. ime predlagatelja podpredsjednik Doma poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ovo je jedan od prijedloga zakona koji je SDP više puta upućivao u saborsku proceduru i koji je kao što se zna nije bivao, niti je prihvaćen. Iz jednostavnog razloga zapravo su se stalno tražili razlozi kako da se ne prihvati Zakon o jednokratnom porezu na imovinu koju se želi sankcionirati i propisati plaćanje poreza za one koji su u pretvorbi i privatizaciji stekli ogromnu neprimjerenu imovinu a nisu platili nikakvo obeštećenje društvenoj i državnoj zajednici. Prema odredbama Zakona o državnoj reviziji revizija pretvorbe i privatizacije i ispitivanje dokumenata, odluka, poslovnih knjiga, ugovora i akata na temelju kojih je obavljena pretvorba i privatizacija kao i druge dokumentacije radi utvrđivanja je li u postupku pretvorbe i privatizacije došlo do provedbe odredbi Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, Zakona o privatizaciji, Zakona o društvenom kapitalu ili posebni zakon. U smislu Zakona o reviziji, pretvorbi i privatizaciji, revizija pretvorbe i privatizacije i ispitivanje svih tih dokumenata. Ciljevi revizije, pretvorbe i privatizacije određenim Zakonom o reviziji, pretvorbe i privatizacije odnosili su se na zaštitu Ustavom zaštićenih vrednota, ukupnog pravnog poretka, javnog morala, te postizanje ciljeva propisanih odredbama članka 1. Zakona o privatizaciji na način da se utvrdi je li u postupku privatizacije došlo do provedbe odredbi Zakona o privatizaciji. Od početka primjene Zakona o reviziji odnosno od svibnja 2001. do rujna 2004. godine revizijom je obuhvaćeno 1556 društvenih poduzeća. Završeno izvješće o radu na provedbi revizije, pretvorbe i privatizacije sadrži opis osnovnih postupaka i revizije, te kriterije za ocjenu postupaka pretvorbe i revizije privatizacije. Kao što znate u procesu privatizacije utvrdila je Državna revizija rješenje o pretvorbi dobilo je 2911 društvenih poduzeća koja su utvrdila temeljni kapital u iznosu od 28,2 milijarde njemačkih maraka. Temeljem Zakona o reviziji, pretvorbi privatizacije kao što sam rekao revidirano je 1556 društvenih poduzeća čiji je temeljni kapital iznosio 24,4 milijarde ili 86,7% temeljnog kapitala koji je uopće bio u pretvorbi i privatizaciji. Revizijom je utvrđeno da je između ostaloga temeljni kapital u …/Govornik se ne razumije./… 965 milijuna maraka što je predstavljalo oko 3% njihovog temeljnog kapitala vezano za neprocijenjenu imovinu manje procijenjenom imovinom. Revolarizacijom otplaćenih kredita, odnosno precijenjene obaveze zemljišnih površina od 2 milijuna 774 tisuće 577 metara kvadratnih, objekata površine 89 265 kvadratnih metara za kojih u tijeku revizija nije mogla utvrditi cijena. Temeljni kapital revidiranih društava je umanjen za 3 milijarde 930 milijuna njemačkih maraka odnosno 16,1%. Broj zaposlenih u revidiranim društvima umanjen je za 386 675 odnosno odnosno 69% ili poštovane kolege još uvijek gotovo 100000 nezaposlenih je izgubilo posao više nego što sada imamo nezaposlenih. Stečajni postupak otvoren je u 345 društava. Razvojni program nije ostvarilo 64% društava, a djelomično je ostvarilo svega 20,5% društva. Nepravilnosti u postupku pretvorbe i privatizacije zbog ovakvih stvari utvrđeno u 1481 društva ili 95,2% revidiranih subjekata. U postupku revizije Državni ured za revizije utvrdio je 1936 nepravilnosti koje se odnose na procese pretvorbe i privatizacije i poslovanja društva nastalih pretvorbom. Nepravilnosti se odnose na procese pretvorbe. Dio imovine nije uključen u procjenu. Potraživanja poslovnih banaka pretvorena su u udjele na temelju revoluizacije već otplaćenih kredita. Dokapitalizacija nije obavljena u skladu s programom pretvorbe. Uložena sredstva nisu namjenski trošena. Proces privatizacije je između ostaloga obuhvatio slijedeće nepravilnosti. Društva su iz svojih sredstava financirala dioničare kod kupnje dionica. Za stjecanje vlastitih dionica nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti ili da pojasnim znate. Svojim novcima ste kupovali svoje novce, odnosno tog društva. Korištena su upravljačka prava na temelju prenesenih i neotplaćenih dionica malih dioničara, prodavana je imovina koja nije uključena u program, pripadajuća dividenda nije uključivana u korist Hrvatskog fonda za privatizaciju sa naslova dionica koje su pripadali državi odnosno fondu kojim je upravljao fond. Zatim, sanacije nisu provođene u skladu sa programom sanacije itd. itd. Naravno, da sve ovo zahtijeva nužno poduzimanje određenih radnji i poduzimanje potrebnih mjera. Dakako da iza toga slijedi da je bilo različitih oblika i po starom Kaznenom zakonu kaznenih djela kao što je zloupotreba ovlaštenja u gospodarskom poslovanju, nesavjestan rad u službi zakonom, povreda Zakona o vrijednosnim papirima, nesavjesno gospodarsko poslovanje, sklapanja štetnih ugovora i ostala kaznena djela. Šta mi predlažemo ovim zakonom? da se jednokratni porez na imovinu fizičkih i pravnih osoba obračuna za svu onu imovinu koja je stečena ili će biti stečena tijekom i u vezi s pretvorbom i privatizacijom ili sredstvima ostvarenim na temelju tih postupaka stečena u poslovanju s Republikom Hrvatskom jedinica područne i regionalne samouprave i lokalne samouprave. Zatim, stečena u poslovanju s pravnim osobama u kojima je Republika Hrvatska i jedinice lokalne područne regionalne samouprave bila isključivi ili većinski dioničar ili …/Govornik Predmet oporezivanja imovine na temelju ovog zakona bi morao biti ona imovina ako je stečena izravno ili neizravno iz izvora za koji se ne može u postupku oporezivanja utvrditi valjana pravna osnova stjecanja. Stečena imovina izravno ili neizravno iz izvora koji nisu oporezivani bili oporezivani prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme stjecanja tih izvora. I naravno, stečena imovina posebnim pogodnostima koji je imao njezin stjecatelj. Također predlažemo da se primjeni kod obračuna tog poreza primijeni tzv. jednokratni porez i da se on plaća u slijedećim iznosima po slijedećim stopama. Do 800 000 da se plaća kuna plaća 35% a preko toga da se plaća slijedeće od 800 000 do milijun i tristo tisuća kuna da se plati 70 000 kuna plus 40% iznad, posto poreza iznad iznosa od 800 000 kuna.

Da se od 2 milijuna i tristo do dva milijuna i osamsto tisuća kuna plati 370 000 kuna poreza plus 70% na iznos iznad 2 milijuna i 300 tisuća kuna i da se iznad prosjeka, iznad vrijednosti od 2 milijuna 800 tisuća kuna plati 510 tisuća kuna jednokratno, a da se iznad iznosa od 2 milijuna i 800 tisuća kuna plati porez Tko su obaveznici? Svi oni koje sam naveo i koji su propisani u članku 1. I na kraju krajeva mi ovdje predlažemo s jedne strane kako provesti postupak oko naplate ovih poreza, kako utvrditi činjenično stanje, šta osigurati kroz 5 godina prethodna pitanja i kroz zatim osiguravanje dokaza, mjere osiguranja, način donošenja rješenja i eventualno zaštita prava pred nadležnim sudovima uz prelazne i djelomično, prijelazne i završne odredbe koje trebaju osigurati da makar jednokratnom porezom osiguramo ubiranje dijela prihoda i koliko toliko dovedemo u situaciju da se obešteti najveći dio naših građana u Republici Hrvatskoj koji su na ovaj način zapravo prevareni od tzv. tajkunske privatizacije i pretvorbe koja je do sada provedena u Republici Hrvatskoj. Zbog toga vas pozivamo da glasate i podržite ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika.